možda mogu da se lično složim ili ne složim, ali on nije bitan. Samo bih izneo nekoliko bitnih stvari koje su ovde provučene, a radi javnosti mora se znati.Svaki član REM-a bira se na poseban način i to vi jako dobro znate. Napravili ste atmosferu kao da političke partije, tj. ova Skupština ili poslaničke grupe biraju članove REM-a, što apsolutno nije tačno. Samo se jedan član bira na takav način, gde poslaničke grupe predlažu predstavnika.Što se tiče toga da oni samo na osnovu biografije postaju članovi tako važnog tela, reći ću vam, samo za ovog koga biraju elektronski mediji i novinarska udruženja mora, znači, on mora dobiti podršku najmanje 500 članova da bi jedno udruženje bilo reprezentativno, da bi moglo da ga predloži, a što se tiče emitera, najmanje 50, u stvari najmanje 30 organizacija koje čine organizaciju, da može da kao emiter, elektronski emiter predloži kandidata.Znači, kandidat da bi bio predložen mora da ima nekoliko hiljada. Na primer, ako UNS ima preko 2.500 samo članova i predlaže kandidata, a podrže i ostali, znači, to je pet hiljada članova koji podržavaju konačnog kandidata do koga se došlo, tj. do dva kandidata do koja se došlo dogovorom, bez preglasavanja.Prema tome, ne možemo reći da se radi

500, 600 članova Društva novinara Vojvodine, ako sumnjamo u sve elektronske emitere koji su predložili ove kandidate, onda je to neka druga priča, recite im to lično. Ako su svi pod uticajem samo jedne političke stranke, mi smo moćniji nego što smo ikada mogli da zamislimo.

Još Staljin, Josif Visarionovič Staljin je rekao: „Nije bitno ko glasa, nego ko broji“.Ovde je bitno ko glasa u Skupštini, a to što su predlozi, nagledali smo se mi toga. Naravno, ne može sve da bude baš tako da crv sumnje stalno potkopava da je sve namešteno, ali ovde imate kandidata koga predlaže AP Vojvodina.Nemojte, gospodine gospodine Krliću, sad da me ubedite da nije tu politička dimenzija, da nije tu doza politike. Nije valjda da ćete nas da ubedite da tamo gde ima SNS većinu,

i onaj ko snosi odgovornost treba da ima prava i to je potpuno jasno, ali nemojte baš toliko da izigravate, što bi se reklo, čednost. Još objašnjavate meni, meni i nama radikalima objašnjavate da je to sve bez politike. Ima političke doze. Kamo lepe sreće da i ovi ostali koji su tamo, da imaju neku odgovornost.To što se tiče udruženja novinara, samo da vam kažem, lično sam imao jednog druga koji nije imao pojma sa muzikom, a kamoli da svira, ali se dosetio, stavio je ploču i napisao muzičar. Tako i novinari, neki, naravno, čast onima koji su časni i čestiti. Broj članova ne govori o kvalitetu. kvalitetu. Može neko udruženje da ima hiljade i hiljade članova a da nijedan suštinski nije profesionalac. O tome se radi. Hvala, gospodine Mirčiću i hvala što poštujete vreme za repliku.Reč ima Mirko Krlić.Izvolite. **Mirko Krlić** Samo kratka intervencija.Tačno je da jednog člana u ovom slučaju bira Odbor za kulturu i javno informisanje AP Vojvodine. To im po zakonu i po sistemu kako je REM napravljen pripada.Imamo jedan predlog jedne političke opcije, druge političke opcije, ali ću vas samo podsetiti da smo mi ovde u ovoj Skupštini izabrali predstavnika REM-a koji je apsolutni predstavnik opozicije, dugogodišnja opoziciona poslanica, a da SNS i većina nije imala svoj predlog. Jednostavno, nismo želeli da u ovom trenutku ostavljamo tu priču iza sebe, kako sve stavljamo pod kontrolu i da zaista nema nikakvih suštinskih promena.Evo, suštinska promena je utoliko da smo toliko slobodni da možemo prepustiti to regulatorno telo, jer ovde je najvažnije ono o čemu je govorio gospodin Komlenski, zakonska regulativa. Ako zakonsku regulativu ispoštujemo, onda ćemo ispoštovati sve ostalo.Da li je REM najbolje moguće rešenje? Ono jeste i pokazuje se u zemljama sa najrazvijenijom medijskom strukturom i slikom da je REM jedan od načina kako regulisati javno informisanje.Naša ideja i velika želja je da smo ovim promenama napravili korak napred. Ako ne, brzo ćemo dobiti drugačiji odgovor, a i doći će neka druga većina koja će možda ovo bolje uraditi od nas.

uslovno rečeno, razgovora sa evropskim parlamentarcima, sa ova dva već bivša evropska parlamentarca i ova koja je bila na čelu tih bivših parlamentaraca. Sve je ovo nastalo posle tog razgovora.To ne može u pravom smislu reči da se smatra razgovorom, jer ako prihvatite sve što vam izdiktiraju, onda to nije razgovor. To možda jeste dogovor gde oni imaju odlučujuću ulogu. Vama bih poverovao za ovo što ste govorili oko predstavnika opozicije, ali, gospodine Krliću, treba javnost da zna da je to član LDP. To je isto kao kad bi rekli da je, recimo, neko od vaših koalicionih partnera predložio, pa ste usvojili njegov predlog, i to je opozicija. Nemojte baš toliko daleko da da je nekom opozicija iz vladajuće, pa nemojte baš tako. Da je to tako, njihov lider, te partije, odavno bi se našao pred istražnim organima. Ne, nego ste našli jednu formu, ali nije suština u ovome da vi i ja raspravljamo sada ovog trenutka, suština je da vidimo šta je krajnje rešenje, šta je to dobro za Srbiju.Ako mi fingiramo, kao što je regulatorno telo, kao što su regulative zakonske kada je u pitanju elektronski mediji, kada su u pitanju mediji, onda će se to vratiti jednog dana kao bumerang, ne vama koji ste sada većina, to je promenljivo sami znate, vratiće se Srbiji.Mnogo veći znalci u ovoj oblasti, mnogo lukaviji ljudi stoje iza ovoga. Nije zamenik direktora bivši zamenik direktora CIA došao u Srbiju, baš mu palo na pamet, veliki je publicitet i velika je gledanost te njegove televizije. Ne, nego to ide, to su emisari koji dolaze pre onoga što sledi, a mnogo je gore.

Hvala.Da, vrlo zanimljiva rasprava, dame i gospodo narodni poslanici,

koji smo svi zajedno vodili u Narodnoj skupštini Republike Srbije za one koji su to zaboravili ili to i dan danas ignorišu.Dakle, pod svodom Narodne skupštine vodio se taj razgovor i izvedeni su ti zaključci. Ovo je poslednja mera. Ovde imam taj papir sa zaključcima koje smo zajedno napravili tom prilikom. Pod rednim broje 17. stoji – imenovati 3 plus 2 člana REM-a.Danas i onog momenta kada budemo glasali, kad se glasanjem izjasnimo o predlozima, kada kompletiramo mi smo realizovali, ispunili poslednju dogovorenu stvar. Sve ostalo završili smo do današnjeg dana.Ako treba da se podsetimo šta to sve podrazumeva, nikakav problem mi sa time nemamo, naprotiv. Mi smo, da znate dobro i da razumete, ponosni na činjenicu da smo mi unapredili izborne uslove u Srbiji bolje, kvalitetnije nego ikada iko, nego ikada iko od kada je višestranačje u ovoj zemlji. Ovakve izborne uslove imali niste. U smislu toliko su dobri, u smislu toliko su dobri, a ponajbolje za one koji, da nismo ove mere mi sproveli, ne bi verovatno imali čemu da se nadaju na izborima.To su svi oni koji su živo zabrinuti za pitanje a zašto sada imamo bolje i kvalitetnije izborne spiskove nego ikada, a zašto je danas formiran Nadzorni odbor za koji su vikali 20 godina treba nam, treba nam, treba nam, bili u prilici da ga formiraju, a nisu se našli dužni da ga formiraju ni jedan jedini put, ali vidite mi jesmo.To je odgovor na pitanje istih onih koji su pričali upravo o REM-u, evo ovom REM-u koji je tema danas, kako je to uzrok svih njihovih životnih, političkih i svih drugih problema i šta bi? Još jednom da vas podsetim, realizujemo poslednju stavku na spisku. Izabrali smo već tri člana REM-a krajem prethodne godine, a evo danas razgovaramo o još dva.Ne postoji ni jedan jedini aspekt izbornog procesa koji nije unapređen, i to značajno unapređen, i još jednom, ako treba da se podsećamo, ima toga gde god da zagrebete i kad je reč o tim biračkim spiskovima, i kada je reč o radu RIK, zar nisu zar nisu ispunili jednu od obaveza, završili obuke instruktora krajem prethodne godine? Danas ti ljudi koji su te obuke prošli, a nikada se tako nije radilo, obučavaju sve one koje su delegirale poslaničke grupe ili političke stranke koje nemaju poslaničke grupe, rade sa desetinama hiljada ljudi koji će da sprovode izborne radnje u praksi,

Pošto se brinu za to da li mogu da izađu iz frižidera, kako sam čuo, neka izađu slobodno.Dakle, apsolutno sve smo uradili i više od onoga što nikada niko nije našao za shodno. Sećate se sigurno, taj Nadzorni odbor, pričali smo tada, pet članova smo birali na predlog poslaničkih grupa iz ove Skupštine ovde. Koliko je od tih pet izabrano na predlog različitih opozicionih poslaničkih grupa? dobacuje.)I ovi što vole da dobacuju imali su svoj predlog i taj njihov predlog je usvojen.Ovi drugi koji vole da kažu svi mediji pod kontrolom vlasti, doduše, nemojte da pričate o ovima koje držimo mi i nemojte da pričate o ovima gde smo urednici mi i koje uređujemo mi, ali sve sem toga, to nešto što ostane, sve je pod kontrolom vlasti, pa kada ih pitamo – dobro, otkud onda da ste vi gosti u svim tim drugim medija, onda prebace priču na nešto drugo – ma, ne, to je u stvari više pitanje REM-a, nije pitanje što sam ja bio tamo, nemojte da me pitate što sam bio, ja ću da tvrdim da nisam bio nikada.Znaju nikada.Znaju dobro i jedni i drugi, imali su pravo da učestvuju, da kandiduju svoje ljude i te kandidate, ko god da ih je predložio, ko je prihvatio da u tome učestvuje, mi izglasasmo.U pravu je predsednik nadležnog odbora, kada smo se izjašnjavali o tri člana Saveta REM krajem prošle godine, jednog jedinog davala je kao svoj predlog Skupština, odnosno odbor na predlog poslaničkih grupa i političkih stranaka. Tog jednog jedinog mi smo opet izglasali, mi kao većina, na predlog opozicione poslaničke grupe. Toliko je strašna naša kontrola i…(Nemanja Šarović dobacuje.)… toliko se strašno bojimo vas koji volite da dobacujete iz klupa, pa moramo nešto mnogo da kontrolišemo.Danas mi razgovaramo o još dva predloga. Jedan je došao iz Autonomne pokrajine Vojvodine, njihovog nadležnog odbora, drugi je predlog Udruženja novinara.Dakle, ne, ne, neka slobodno viču, ja i ne očekujem ništa drugo do da ti isti viču svaki put kada mi odavde govorimo, drugačije bi bilo samo prijatno iznenađenje, ali da ne očekujemo čuda.Kada čuda.Kada mi to kompletiramo, dame i gospodo narodni poslanici i vi građani Srbije koji ovo slušate, da znate, imaćemo od ukupno devet članova REM-a pet potpuno novih ljudi. Dakle, gospodin Krlić je lepo rekao, a gospodin Vukadinović klimnuo glavom, koliko sam video, pet od devet potpuno novih ljudi. Šta vam onda to znači? Da li to onda znači da mi pokazujemo da od nečega strahujemo, da imamo neku strašnu potrebu da bilo šta kontrolišemo? Ne, sve suprotno.Kada nas optužujete, a optuživali ste, jel tako, a niste, gospodine Vukadinoviću, izgovorili reči – izvinjavam se zbog toga, pričali ste malopre – ne mislim da je nešto loše da se čovek izjasni kada čovek nešto pogreši itd, itd, ali da to završite i zaključite sa rečima – i zbog toga se izvinjavam što sam optužio vas u skupštinskom odboru, vas iz SNS da hoćete nekog svog kandidata preko Privredne komore da, na silu Boga, izglasate. To ne rekoste. Dužni ste to da izgovorite, jer ste vi optuživali druge za to, a to se, kao što vidite, desilo nije.Onda nije.Onda kaže neko – REM ste vi držali pod kontrolom sve vreme, ali samo nikako da nam objasni kako to, kako to kad je taj isti REM nama zabranjivao, našoj stranci zabranjivao, našim predloženim listama u kampanji zabranjivao izborne spotove, a mi ih držali pod kontrolom, je li? Kome su to drugom radili? Da li znate da su radili vama nekad? Ja nešto ne mogu da se setim, a znam da su radili nama, i to ne u jednoj kampanji, već više puta. Kao što znam, a zna cela Srbija, da su dozvoljavali sramne spotove, onako namontirane spotove, potpuno iskonstruisane, iskarikirane na račun naših kandidata koje su pravili drugi, emitovali drugi. Ništa tu nije bilo sporno za REM. To je tada bilo sve lepo i demokratski.Nama zabranjuju spotove, ove druge ne diraju, koliko god bili mimo svih standarda i onda neko dođe i kaže – ma ne, vi ih držite u šaci. Pa eto, tako i toliko ih držimo u šaci, ali, kao što vidite nikakav problem sa tim nemamo, jer mi znamo, izborni uslovi, nama odgovara da budu samo liberalniji, da budu samo kvalitetniji, da budem na višem standardu nego ikada ranije. Naravno i pod takvim uslovima, pa možda baš, pre svega, pod takvim mi možemo samo da dobar rezultat na izborima očekujemo,

i znam da jeste dijalog u pitanju i znam da smo o ovim stvarima razgovarali svi i da smo se složili da će ovo da predstavlja značajna unapređenja i da su svi koji su učestvovali u tome rekli – ako se ovo desi, pa to će da bude fantastična stvar. Da budemo do kraja iskreni, rekli su – ako se bar deo od ovoga desi, to će da bude fantastična stvar, to će da bude bolje nego ikada. Šta je sada problem kada se to realizovalo, biti pošten i kazati – svaka čast. Šta je problem priznati - stvarno jeste bolje nego ikada.Znate ikada.Znate ko to neće da prizna? Samo onaj ko iz sebičnih političkih razloga nema interes da bude pošten, da bude iskren, da bude korektan pa da kaže – jeste tako je. Samo onaj ko ima sopstveni lični interes da zažmuri i da pokušava sve nas ostale da ubedi da smo glupi i gluvi i kod očiju slepi.Šta je problem da, recimo, ti koji su učestvovali u tom dijalogu, pa nek nemaju veze sa opozicijom ni parlamentarnom ni vanparlamentarnom, nego neka bude, evo, sada pričamo malo o tim nevladinim organizacijama koje su bile prisutne ili o predstavnicima Evropskog parlamenta. Neke ste pominjali danas, Nota Bene, gospodin Kukan i gospodin Flekenštajn koje ste pominjali, su neposredni izaslanici, predstavnici aktuelnog predsednika Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta i u tom svojstvu su bili prisutni. Da znate, i jedan i drugi su vrlo korektni ljudi i to će da vam kažu i oni koji se sa njima slažu i koji se sa njima ne slažu. Mi se, ne mali broj puta politički nismo slagali, ali evo kažem vam, to ne znači da mislimo da su nekorektni ljudi u pitanju.Ali, neka kažu šta se dešava sada kada smo mi došli do poslednje tačke na spisku. li su sada uslovi kako treba? Ko je korektan među njima? Reći će vam – tako je, dogovorili se, rekli ako to bude reč jednu nećemo moći da dodamo više. Ako su korektni priznaće danas - tako je.Uostalom, kada pričamo o tome šta misle Evropa, pominjali su neki i Tanju Fajon i Vladimira Bilčika, samo da podsetim. Tokom poslednjeg boravka ovde oni su bili u društvu evropskog komesara, gospodina Varheljija i uz dužno poštovanje svima, zna se ko tu delegaciju vodi i čija je tu reč najvažnija. Znate šta je rekao evropski komesar, pošto su ga direktno pitali ovi njihovi novinari koji pokušavaju na svaki način da tu i tamo iskamče neku izjavu, kojom će posle da mašu i da kažu – evo, Evropa smatra da nešto nije kako treba? Pitali ga - dobro, sada da se održe izbori, jel bi bili fer i demokratski, očekivali da će da čuju ne znam šta, a ovaj čovek im je lepo rekao – slobodni i fer izbori u Srbiji su tu. Tu su, imamo ih. Rekao im je – možemo da kažemo, sada vam citiram – uslovi su ispunjeni, ali to mora biti preneto ljudima.Prenesite ljudima. Šta je problem? Dakle, nije važno da li je reč o aktuelnim, danas aktivnim članovima Evropskog parlamenta ili bilo kome drugom iz Evrope. Da li smo uradili što smo se dogovorili? Jesmo. Jesmo uradili i više od toga? Jesmo. Uslovi su ispunjeni, treba to reći ljudima. Izvolite, recite to ljudima.Nevladine organizacije, gospodine Krliću drago mi je što ste pomenuli, da su imale značajno interesovanje za ovaj postupak koji ste vi vodili pred svojim odborom prethodnih dana. Drago mi je što čujem da su prisustvovali i da su se sa vama saglasili da je sve urađeno po najvišim mogućim standardima. Ako sam dobro razumeo, i na svom sajtu su pozitivne komentare izneli na tu temu. Reč je o jednoj od tih nevladinih organizacija. I tu treba biti iskren, neki među njima jesu korektniji od drugih, mada ne mogu da kažem da smo se sa bilo kim tu složili na temu one suštinski važne mere, koju smo takođe mi izglasali ovde, a tiče se smanjenja nivoa cenzusa sa pet na tri kažite to slobodno. Pošteno je reći otvoreno. U tom smislu, nikada u Srbiji nisu bili bolji uslovi za izlazak na izbore. Pa kad je postojao niži izborni prag? Nikada. Sa pet, spustili smo na tri posto. Na republičkom nivou, takav nije bio nikada. Na lokalnom nivou vratili smo onaj koji je bivši režim dizao sa tri na pet, zato što je pokušavao da u tom momentu sabotira neke stranke za koje je smatrao da ga ugrožavaju na lokalu, ali i tu i na lokalnom i na republičkom nivou, tu pogotovo, tako je dobro da nikad ne možete da kažete da je bolje bilo.Nismo se tu složili sa ovim nevladinim organizacijama, samo oni znaju zašto, kada kažu – ne sme da se bilo šta menja u mesecima pred izbore, a zaboravljaju, odnosno nemaju šta da kažu kada ih pitamo – kako je onda bilo u redu da menjamo četiri izborna zakona u decembru? I vi ste rekli, i evro poslanici rekli i mi se složi, u redu, uradićemo to zato što će to da unapredi izborne uslove. Onda je sve bilo u najboljem redu.Danas ne umeju da se iskobeljaju iz pitanja kako može u decembru, a ne može 15 dana kasnije. Nema obrazloženja, ali da znate, i te izmene zakona, četiri zakona jesu jedna od stvari koje smo mi uradili po prvi put. Po prvi put u istoriji višestranačja vi imate definisano šta je tačno javni resurs, šta se tačno podrazumeva pod radnjama u okviru kampanje, šta je zloupotreba, šta sme, šta ne sme, sve ono što su različite misije OEPS-a iz godine u godinu. Od 2003. pa na ovamo, ali iz godine u godinu kada su dolazili na izbore, stavljali su u svoje zaključke – trebalo bi definisati zakonima, nije jasno, nije precizno, shodno je slobodnom tumačenju.Evo mi po prvi put precizno definisali zakonima i ne može čovek, ako je pošten ništa drugo da kaže nego svaka čast, jeste tako. Ali, neće da priznaju mnogi samo zato što, još jednom podsećam, smatraju da nemaju neku računicu.Kada pričamo o nevladinim organizacijama, jel su te iste organizacije pričale pre godinu i nešto više dana – ne valja Narodna Skupština, nije dobra skupštinska praksa, pa ste pričali isto sve što i oni previše je hitnog postupka, jel tako bilo? Bez obzira što smo mi objašnjavali da ima u drugim državama u okruženju i više i smatraju da je tamo normalno, a nama ovde solite pamet, ali nema veze. Pričali ste mnogo je toga, pričali ste da smetaju amandmani kada ih podnese neko sa ove strane, a ne smeta ništa kada ih podnesu sa ove strane, ali naši su veliki greh.Pričali ste da nema dovoljno javnih slušanja, pričali ste da se ne raspravlja dovoljno o budžetu itd. Jel smo rekli mi i vama i tim nevladinim organizacijama – nije nikakav problem, jel smatrate da je to nešto sporno? Nikakav problem nemate, videćete u par meseci od danas, sve će to da bude baš tako kao što ste rekli.Ajde da vidimo, hoćete biti pošteni da tada da se dogodi kažete – skidam kapu, svaka čast, tako smo i hteli, sada je odlično i šta je bilo? Pet posto je, čini mise za celu prošlu godinu hitnog postupka bilo u ovoj Skupštini. Kada je u istoriji to bilo? Nikada. Bukvalno nikada, kao što nikad nije bilo ni tog nadzornog odbora koji ste tražili. Sada ga mi usvojili, a vi niste nikada, ali nema veze.Koliko ima javnih slušanja? Više nego ikada. Koliko ste puta vi, kada ste bili u prilici da stavite na dnevni red neki predlog nekog predstavnika opozicije to i učinili? Nula. mi sada uradili, ne jednom, dva puta je bilo, čini mi se u poslednjih godinu dana samo. Jedan se tiče i ovih izmena Zakona o izboru narodnih poslanika, jedan se ticao predloga da se raspravlja o AP Vojvodini. Mi to uradili prvi put, a kada je bilo takvih primera sa druge strane?Ne samo da smo to uradili, nego smo pitali – hajde sada vi iz nevladinog sektora, kažite to je to, to smo tražili, svaka čast. Odgovor je bio – ne, nećemo, prerano je. Što je prerano? Zato što još nije raspravljan budžet, pa ako bude raspravljan budžet i ako bude posebna tačka dnevnog reda i ako bude dvostruko vreme za raspravu, e onda ćemo da priznamo da ste sve uradili.I bio je budžet, bio je na vreme, i bio je posebna tačka za raspravu, jedina tačka za raspravu, bio je u dvostrukom vremenu. Pitamo – šta bi sada? Hoćete sada biti pošteni da kažete svaka čast i sve je po najvišim standardima i sve je bolje i kvalitetnije nego bilo gde u Evropi da mi znamo? Oni kažu – pa, dobro, evo priznaćemo.Znate kako su priznali? Evo vam sa sajta „Crte“ – usvojen je budžet za 2020. godinu, to je korak na dugom štapu do suštinske kontrole. U al' ste priznali i al' ste pohvalili. Kaže – usvojeno je onako kako smo tražili, ali to je tek korak na dugom štapu. Pa još kažu, hvale se time – u Parizu su saopštili da sve ovo što je usvojeno, što su oni tražili, u čemu su oni učestvovali, smatraju nije dovoljno, jer kaže – rezultati na izborima će biti u spornim izbornim uslovima.Jel ovo pošteno? Jel ovo korektno? Učestvovali u tome, uradili sve što smo dogovorili, vi sami bili u prilici da definišete zajedno sa nama rešenja i kada smo sve uradili što smo dogovorili, vi izašli da kažete tamo u Parizu nekome – biće sporni izborni uslovi. Kada kažem nekorektno, na ovom mislim i za skupštinsku praksu i za pitanje ovog posla koji smo obavili zajednički unapređujući izborne uslove u Srbiji.Ovo su direktno pitanja i za CRTU, a i za sve ostalo, za nevladine organizacije, a mogli bi koju reč da kažu i drugi koji su u tome učestvovali.Pa pitaju, a što samo dva puta ste stavljali predloge opozicije na dnevni red, protekle godine? Što samo dva, a što samo nula, su radili svi koji su bili u prilici da to rade pre nas?Ti sa kojima idete na miting ispred predsedništva zajedno, drmusate ograde i slikate selfije, pri tom. A što samo nula i tada je bilo sve sjajno i dobro, a sada je dva malo. A što samo vodite kampanju pod naslovom – demokratija, drhti od straha, ne dajmo je.A, gde to demokratija drhti od straha? Jel tamo gde biramo predstavnike opozicije u nadzorne odbore i u Savet REM? Jel tamo gde opozicija drži sve medije koje hoće i televizije i dnevne novine i nedeljnike, gde to drhte od straha? I pri tom kažu – al, ne kažemo mi da treba da se glasa ni za ove ni za one, nego drhtimo od straha zato što hoćemo nešto drugo, hoćemo da se zajednički borimo.Sada da vas pitam jednu stvar. Šta je suština i šta je predloženo rešenje onih kojima ništa ne valja, kojima kada uradite sve što ste se dogovorili i to uradite najbolje u istoriji, još jednom ponavljam, u istoriji višestranačja, i kada uradite i više nego što se iko nadao, opet ništa ne valja.Šta je njihovo rešenje, šta je njihov predlog? Ne valja im ništa, uslovi su im nikakvi i na izbore neće uopšte. Neće bivši režim, neće, ko sve beše neće, neće Đilas, neće Jeremić, neće ljotićevac onaj iz Dveri. Za ostale nisam siguran. Zelenović izgleda hoće, Paunović izgleda hoće, Stamatović već odavno hoće, hoće i ovi, jel?Ne znam. Nisam siguran. Jer vidim ovog ljotićevca da je rekao, on hoće na vlast bez izbora i preko ulice i još kaže, pazite kako je to veliki junak u pitanju i kako je to pametan političar u pitanju.Hajde vi ostali, ti Zelenoviću, ti Paunoviću, ti Stamatoviću i ovi na Starom gradu, hajde vi blokirajte svoje opštine i gradove, hajde vi sabotirajte na izborni dan, da se održi izborni proces, pa ćemo na taj način da izazovemo belaj.Radite to vi, vi rizikujte da budete krivično gonjeni, a ja hrabri ljotićevac, ja neću, nego ću ja da dođem da vas branim, ja ću da dođem da vas ne dam.A šta hoće? Jel ovo znači, ja ne znam kako ovo tumačite, da je otvoren poziv da se ljudi međusobno sukobljavaju, da se sukobljavaju sa državom, da se provocira nasilje na ulici, sukob koji bi mogao da vodi, šta u kakvu eskalaciju, jel moguće da neko sanja građanski rat, kao srećno rešenje za bilo šta, politički ovde?Još politički ovde?Još malo završavam, rečenicu ili dve. Ko ovo može da podrži?Dakle, samo onaj, završavam, kome je problem da prizna uspehe Srbije.Što je problem priznati uspehe Srbije, jer ih ljudi vide svojim očima? Evo pogledajte Fajnešl tajms, vi ste, čini mi se, govorili o tome danas, gospodine potpredsedniče. Jel nije problem uglednim ljudima iz sveta koji se ozbiljno bave analizom ekonomske situacije da kažu, evo, danas je izašao taj tekst i Srbija je, citiram vam ovo – jedan od evropskih ekonomskih zvezda. Zašto to kažu, objašnjavaju.Zato što je preporodila svoju ekonomsku situaciju od 2012. godine, kada je bila na ivici ponora, to ljudi kažu. Postala je stabilna ekonomija, kontinuirano beleži rast ranih investicija, BDP, pao je nivo javnog duga itd.Šampioni smo po investicijama, oni navode da je nezaposlenost ispod 10%.Dakle, sve one stvari koje mi pričamo i koje ljudi svojim očima vide, može čovek da prizna, može bilo ko da prizna, ako je dovoljno korektan i pošten, a važno je da se zna da su ovi rezultati ne samo u našoj ekonomiji, nego i kada je reč o dostignutom nivou demokratije i slobode, došli upravo u ovo vreme, bilo to nekome teško da prizna, ili ne, ali činjenica je upravo vreme kada se o Srbiji starao Aleksandar Vučić, SNS, kada se naša politika sprovodila i kada ste pitali gospodine Vukadinoviću, ko će kome sutra da veruje uz ovakvu situaciju u zemlji?Nije toliko važno ni kome veruju predstavnici Evropskog parlamenta, ni Međunarodne finansijske institucije. Znate šta je najvažnije?Najvažnije je kome narod veruje. Taj narod kada pitate, a biće pitan ponovo za nekih dva meseca, taj narod jasno, glasno, nedvosmisleno kaže, veruje Aleksandru Vučiću, veruje SNS, veruje da ova zemlja može da gradi budućnost sa uspehom zato što sledi politiku poštenih i sposobnih ljudi. **Vladimir

neka pravila, neki red, nemojte da se ljutite, molim vas, imamo vremena , i raspravljaćemo ceo dan ako treba.Izvolite kolega Mirčiću. **Milorad Evo, ja sam očekivao da će kolega da iznese argumentaciju da je ovo stručno i organizaciono jačanje REM, ova kadrovska rešenja da idu u tom pravcu, da se stane na put javašluku, da se stane na put, bukvalno divljanju, kada su u pitanju elektronski mediji.Vama najavljuju već nekoliko dana na jednoj od tih vanzakonskih televizija hajku na predsednika Republike, i ja mislim, očekujemo mi srpski radikali vi ćete organizaciono i stručno ojačati REM, pa će REM, da reaguje. A vi nam potvrđujete ono što smo mi izneli kao činjenicu da ste uradili sve pod pritiskom, ovi su podneli ostavku, a vi ste doveli ljude da bi zadovoljili formu, a ne stručno i organizaciono da jačate.Što se tiče upozorenja, kolega, kolega, mi srpski radikali smo od prvog dana rekli, menjajte Poslovnik o radu Skupštine, jel tako bilo, jel smo rekli da je restriktivan Poslovnik, jel tako bilo? Jel smo rekli, upravljanje sa javnim servisom treba promeniti, jesmo rekli to? Treba drugačiji odnos da bude, oni koji upravljaju sa sredstvima koja izdvaja ova država za funkcionisanje javnog servisa, jel tako bilo?Šta je tu loše? Na vreme smo to govorili. Jesmo rekli da se menja izborni zakon. Sve te promene koje smo predlagali mi srpski radikali, trebali su da počnu ovde u ovom parlamentu, u parlamentu da se razgovara o tome, da li će biti sednica, da li će biti neka druga forma, nije bitno, ali da se razgovara.Šta ste vi odgovarali? Rekli ste, Poslovnik su doneli oni što su bili pre nas, ali vama koristi taj Poslovnik.Šta ste rekli, upravljanje RTS, to je nešto što je po standardima Evrope. Vi se pozivate na demokrate i na evropske standarde.Kada je u pitanju izborni zakon, jedan od zahteva na kome je insistirala SRS, da jedno od najtežih krivičnih dela, bude ono kupovina i vršenje pritisaka na one koji imaju pravo glasa i vi ste sada došli u situaciju.Vreme je nešto relativno koleginice, niste vi zaduženi, nego gospodin Marinković, a gospodine Marinkoviću, vi ipak imate tu demokratsku toleranciju, nemojte dozvoliti da se tako ponašaju poslanici prema vama.Ili jednako svi da se ponašamo sa uvažavanjem ili svi ovako drsko i bezobrazno da vam govore, da će produžiti. Hvala vam. Hvala kolega Mirčiću. Slobodno vi govorite, nema potreba kako sam produžio vreme i gospodinu Orliću, vi ste mogli da govorite malo duže bez ikakvih problema, tako da stvarno gledam da svi budu zastupljeni dovoljno i da imaju dovoljno vremena, odnosno koliko im pripada.Sada pravo na repliku ima Đorđe Vukadinović. **Đorđe Dakle, gospodine Orliću, kao što rekoh, ja nemam problem da priznam ili pohvalim ili konstatujem nešto što je činjenica. Vi ste me pomenuli nekoliko puta, naravno da je tačno da smo sada sa ova dva, da će biti izabrano 5 od 9 članova REM, naravno da ću to potvrditi, klimati glavom i kako hoćete.Nemam ja problema sa tim. Da li pak biramo samostalne, nezavisne autonomne ličnosti ili ne, to ćemo videti kada oni stupe na dužnost, kada vidimo praksu, da li će biti promene prakse u radu tog REM. Promenili smo ljude, a videćemo da li da li će se promeniti praksa. Dosadašnja nije bila dobra i kao što rekoh, na način na koji su podneli ostavku, samo potvrđuje da neki od njih nisu bili autonomni ni dok su vršili svoju dužnost.Kada dužnost.Kada smo kod toga da se prizna greška ovde danas, malo čas, niko nije priznao kada sam ja konstatovao, niti očekujem neko izvinjenje, nije ni važno, pošto sam direktno prozvan i pomenuta kako ne gostuju kod mene u ovim malo emisijama i uticaja koje imam. Ja se trudim da pozovem predstavnike i vlasti i opozicije i za bojkot i protiv bojkota.Ja kažem od četiri emisije bili su kolega Đukanović, vaš kolega Đukanović mi je gostovao i kolega Šormaz. Dva iz vladajuće koalicije, od četiri.

usta, Đilas-Šolak, pa vi ne biste bili tako efikasni u pominjanju i prozivkama tih ljudi, mada se trudite strašno.Hoću da kažem, otvoren sam, nije problem da se čuje svaki glas, ali problem je sa vama, sa vladajućom većinom i vama kolega Orliću, što vi predstavljate stanje u Skupštini da je bilo savršeno i u društvu, a onda ste vi to savršeno ili skoro savršeno stanje još poboljšali, a ja kažem suprotno.Stanje je bilo apsolutno neprihvatljivo, palo ispod svakog nivoa, a onda su učinjene izvesne formalne ispravke, nisam se libio, to priznam i pred predsednicima Evropske komisije, da su formalno u radu Skupštine neka pogoršanja napravljena. Praktično i faktički nisu dovoljno sprovedena i da ne navodim, evo, svoji primer, mogu da navedem primer, ali prošlo je dva i po minuta. Hvala. Neću više, ostaviću za sledeću repliku.Dakle, primer, prema kolegi Ševarliću, juče kako se ophodio predsedavajući, pokazuje da u praksi nisu ispoštovane te stvari da se koliko-toliko ravnopravno tretiraju poslanici vlasti i opozicije.Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, član 103.Gospodine predsedavajući pokušajte da ove replike traju do dva minuta. Samo se moja dva minuta nekako skupe, barem se meni tako čini, možda sam subjektivan, možda nisam objektivan, ali ja za prethodnog govornika imam razumevanja. Evo, ako se kolege slažu

Orlić** Bukvalno svako od pitanja koje ste pokrenuli sada tiče se upravo dobrog dokaza koliko su utemeljene priče da je ovde neka velika presija, neka strašna diktatura, autokratija i znate već šta se sve izmišlja.Pitanje, recimo, tog Poslovnika, pa jeste tačno je. I kada sami kažete - nismo ga usvojili mi, nismo ga tako pisali mi, nego je prethodna vlast to tako napravila i napisali, šta vam govori? šta vam govori? Mi nikakav problem nemamo da iste aršine koji su drugi napravili, primenjujemo i na sebe i na druge, da smo jedan zarez mi promenili sami svojevoljno, svi bi rekli doneli ste autokratski diktatorski Poslovnik neki vaš, pa sada ovde na nama isterujete pravdu. sve što ste sami osmislili, kako ste vi napisali, tako se koristi i dan danas, isto kao izborni zakoni.Znate, nismo mi bez razloga pričali - ljudi, izborni zakoni su isti oni koje ste vi napisali i kakvi su se primenjivali u vaše vreme, primenjeni i 2012, 2014, 2016. i 2017. godine, i na kraju kada ste počeli sami da govorite protiv svojih zakona, protiv onoga što ste vi napisali da je to nepravedno, nikakvo i ne znam šta, i tražite da se unapredi. Vi ste rekli - hajde, sedite za sto sa nama, pa ćemo da napravimo da bude bolje.I sve smo to uradili, čak smo, kažem i podvlačim, napravili i boljim nego što je ikada iko bio u stanju na predloži. Kada ste imali ovakav cenzus? Nikada. Sve smo drugo uradili da popravimo ono što ste sami pisali vi.I vi.I to pitanje - Poslovnik, da li smo rekli da nije nikakav problem? Rekli smo otvoreno da možemo o tome da pričamo i ako treba da se promeni, da se promeni. Ali, znate šta je tu potrebno? Potreban je širok konsenzus. Pa, kada neko preko puta kaže - neću da učestvujem ni u čemu, ništa mi ne valja, neću čak ni da dođem kada me zovete, kakav je to onda konsenzus i koliko onda ima smisla da se bilo o čemu priča dalje,kao što nisu hteli da dođu na dijalog koji se jeste vodio u Narodnoj skupštini? Neki se nisu udostojili čak ni da dođu i da o tome budu prisutni.Traže neki da javni servis bude pod snažnijom kontrolom Narodne skupštine. Zar niste tim rečima dali najbolji mogući kompliment nama, o tome kakva je ovde diktatura i autokratija? Kažete – nema parlament kontrolu nad javnim servisom. Slažemo se, nema. Da li vam to nije dokaz da su besmislene obične laži, sve priče na temu da mi nešto tamo krojimo i kontrolišemo.Dakle, kada je onomad Zelenović u ime Đilasa, Jeremića, Ljotićevaca iz Dveri i ostalih, govorio tražimo mi da parlamentarna većina smeni sve iz RTS, a mi im govorili – ljudi, da li znate uopšte šta pričate? Po zakonu mi nikakvog upliva tamo nemamo, mi nikakav uticaj ne vršimo. Oni nam nisu verovali. Danas vi kažete – mi smo bili u pravu sve vreme, nema nikakve kontrole Skupštine nad javnim servisom, ne treba ni da bude.Gospodine Vukadinoviću, svašta ispričaste, ali ja nisam čuo ono što sam tražio da čujem. Da li se izvinjavate ili ne

Zahvaljujem.Da nastavim tamo gde sam stao. Nisam imao problem da konstatujem određene pomake u formalnom radu i načinu zakazivanja sednica parlamenta, nakon ovih packi i kritika od strane Evropske komisije u aprilu i nepotpunog izveštaja, zaista je predsednica preduzela te neke mere i misaoni su ti fantomski amandmani koji kada sam ih ja nazivao fantomskim, uglavnom sam dobijao opomene i kazne od strane predsedavajućih, a posle su tiho od njih odustala vladajuća većina. Vi najbolje znate koliko su vaše kolege i poslanici takođe smatrali da je to u velikoj meri farsično i nisu hteli u tome, bar neki od njih da učestvuju.Isto tako, način zakazivanja sednica je ostalo, u prakso se, kao što rekoh, nije mnogo promenilo. Kad sam rekao da neću da navodim svoj primer, mada je dosta eklatantan i očigledan, nego sam naveo, ali sam završio time pre kolege Ševarlića koji je juče bio prekidan dva, tri puta od strane predsedavajućeg, niste bili vi tu, ali svejedno, smo zato što nije govorio o tački dnevnog reda. Pa ovde svi govore o svemu, prozivaju koga hoće, nezavisno od tačke dnevnog reda, kritikuju bukvalno i pljuju svakog iz opozicije ili iz javnog života koji im se u tom trenutku nešto zamerio. Jedino se na kolegi Ševarliću „slomila kola“ da se kaže - ne govori o tački dnevnog reda. O čemu mi pričamo? Znači, jednog, jednog i po poslanika opozicija ne možete da tolerišete, kako bi ste 40, 50 ili 80 poslanika opozicionih ovde tolerisali?Dakle, poenta je u tome da ste preterali bili, poštovane kolege. Svaka preteranost se plati i vrati kao bumerang. Naravno da su i ovi prethodni, sa kojima me vi uvek stavljate u isti koš, ali svejedno, naravno da su i oni platili cenu jedne preterane bahatosti i uverenja da će vladati večno. Mislim da ste vi oboleli od sličnog sindroma. Mislim da se i vama to dešava da prosto počinjete da verujete svojim rečima. Dakle, bilo je divno, sjajno stanje,

i Srpskoj naprednoj stranci i to će se pokazati, kažete na narednim izborima. Pre bih rekao nešto drugo. Ne veruje ona toliko, ne veruju građani toliko vama koliko ste tu uspeli, ne veruju ni onim drugima, ni ovima iz opozicije i to je naš problem.Hvala. Hvala, gospodine Vukadinoviću.Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić.Izvolite. **Vladimir Orlić** Svašta napričaste što vas pitao nisam. Nisam ja ništa pitao u vezi jučerašnjeg izlaganja gospodina Ševarlića ili bilo kog trećeg. Ja sam lepo pitao na srpskom, jasno i glasno izvinjavate se vi ili ne za to što ste nepravedno optužili naše predstavnike u Odboru za kulturu i informisanje? Da ili ne?Kažete nemate problem da izvinjenje uputite kada to treba da se uradi. E, sad treba. I priznali ste da ste nepravedno optužili ljude. Priznali ste da se pokazalo da niste u pravu. Izvinjavate se vi za to ili ne? Odmahujete glavom. Znači ne. E, dobro. Toliko na temu koliko ste bili iskreni kada ste rekli da nemate problem sa time. Samo to sam hteo da čujem.Što se tiče drugih stvari koje ste ispričali. Kažete – mi verujemo svoju propagandu da je u Skupštini sve bilo na određeni način, a vi znate na koji je način stvarno bilo i mi nismo u pravu. Nemojte vi ništa da verujete ni meni ni mojoj, kako kažete propagandi, otvorite lepo sajt „Otvoreni parlament“, to nije nikakva naša propaganda, to je vaša propaganda, iza toga stoji nevladina organizacija CRTA, ova o kojoj sam pričao maločas, pa pogledajte lepo šta ti vaši kažu, ko su narodni poslanici koji su u ovom sazivu, celom sazivu, znači poslednje bili najaktivniji u smislu da su najviše puta u skupštini govorili, po svim osnovama. Pogledajte prvih 15, 20, 25 koliko god hoćete, budite pošteni da kažete koliko među njima ima vas, predstavnika opozicije, koliko među njima ima čak onih koji su rekli da će da bojkotuju i sad kažu da im je teško da dolaze već godinu dana, godinu i jače u ovu salu za plenarne sednice, samo primaju platu i idu u restoran, ali godinu i nešto dana ne govore uopšte, što znači da su za tri godine uspeli da stignu na vrh te rang liste koliko su pričali, zatvarali nisu.I onda mi objasnite, pošto je to vaša propaganda, a ne naša kako ste uspeli da budete kakvi šampioni, takvi rekorderi, a kažem vam, većina je u vrhu te tabele iz vaših redova, a ne iz naših, ako u ovoj skupštini nije moglo slobodno da se govori, kako?Dakle, to nisu naše tvrdnje i naši podaci, to su vaše tvrdnje i vaši podaci. Uopšte nemam ništa protiv da ih smatramo za tačno. Kako vi onda niste to mogli da govorite na temu onoga šta mi pričamo ovde i kako to izgleda i ko tome veruje?Da vam kažem, poslednja rečenica, gospodine Vukadinoviću, ko tome veruje, to se pokazuje na izborima. Dakle, ako neko smatra da postoji drugi, bolji način da se dođe na vlast, taj samo rizikuje grešku koja može skupo da košta sve u ovoj zemlji. Time što provocira ulično nasilje, time što provocira zauzimanje putem razbijanja ulaza RTS ili razbijanja ulaza u Narodnu skupštinu, a onda uvođenja neke svoje pravde, ne znam, motornim testerama ili vešalima, ti ljudi, prosto, pokazuju da ne znaju šta rade, a upravo na to pozivaju kada, poput ovog Boška Obradovića i ovih ostalih Đilasovih, pozivaju da se na dan izbora fizički spreči narod kada bude pokušao da glasa. Tu sreće nikakve nema. **Vladimir

ćemo videti, kao što rekoh, da li će ili neće ovi novi izabrani članovi REM biti pod kontrolom ili ne. To će se videti iz načina kako budu radili. Na kraju krajeva, mi nismo ni izabrali današnje kandidate, tako da ni ne znamo ko će biti izabran. U tom smislu ne mogu da vam se zbog toga izvinim, kao što se meni niko ovde nije izvinio što sam direktno, lako, empirijski proverljivo konstatovao da su od četiri poslednja gosta u emisiji, dva bili iz vaših redova. Dvoje vaših kolega ovde iz parlamenta, iz vladajuće stranke. Čak nije ni koalicija, nego vladajuća stranka. To je sitnica, ali samo pokazuje koliko se ovde fakultativno maše neobavezno tvrdnjama.Ono što je pak važnije, a to je ono što ste pomenuli se ja sa jednim delom sa vama slažem. Moje prisustvo ovde pokazuje o tome šta ja mislim o tome gde vlast treba da se menja. Naravno da sam protiv da se vlast menja na ulici. Tu onda presuđuje ko ima veću batinu ili duži štap. To nije način. Ali, isto tako sam ja ovde govorio, i ponavljam, mislim da je vladajuća većina svesno ili nesvesno, ponekad mislim svesno, a ponekad mislim prosto iz nekog nemara i bahatosti, sve činila da izgura opoziciju iz parlamenta svojom praksom i svojim ponašanjem, su onda i oni otkrili tu neki benefit. Ja ne verujem u taj način. Moje prisustvo ovde govori o tome šta mislim o bojkotu i šta mislim o vaninstitucionalnoj promeni vlasti.Ali, nije svako glasanje izbor, gospodine Orliću. Nisu svako glasanje izbori, demokratski izbori. Postoje neke pretpostavke koje moraju biti zadovoljene da bi se onda moglo reći – evo, vidite, narod je rekao svoje.Jedna od tih pretpostavki je i da svi mogu da čuju svakoga ili barem većinu predstavnika vlasti, opozicije na svim medijima ili bar medijima sa nacionalnom frekvencijom. To nije bio slučaj od pre godinu dana. Promenilo se nešto. Meni kolege zameraju što to uopšte pominjem. Ja ne mogu da ne pominjem da se poslednjih godinu dana stvar nije promenila. Promenila se, ali nedovoljno i tek pod pritiskom delom ulice i protesta sa ulice, a delom zbog pritiska međunarodnog faktora. Kamo sreće da smo sami to ili da ste sami shvatili da treba stvari da se menjaju.

Ja ću ponovo morati da navedem moj primer.Kako to kontrolu medija mi kao većina imamo nad jedinom televizijom čiji je osnivač država, gde ne možemo ni upravni odbor da postavimo kao vladajuća većina? Ne možemo da postavljamo urednike, niti ih postavljamo. Sve su zatečeni urednici do 2012. godine.Moja supruga i supruga Orlića nisu radile i ne rade kao urednici na RTS. Supruge pojedinih opozicionih lidera, od kojih su neki 16 puta bili uživo u dnevniku, su radile ili rade kao urednici na RTS.Sada RTS.Sada taj moj lični primer. Ja uživo u emisijama RTS, kao najaktivniji narodni poslanik, koji nije bojkotovao sednice ni kada je bio bolestan, uživo u emisijama RTS, van Skupštine, samo da vam kažem, uprkos bojkotu, opozicioni poslanici sa jednom trećinom, su potrošili više uživo u RTS na sednicama vremena, nego dve trećine vladajuće većine, a ja uživo, van ovoga, na RTS nisam bio nijednom. Kolega Vukadinović je bio četiri ili pet puta. Kako ja to onda kontrolišem RTS, on četiri, pet puta, a ja nijednom? Hvala.

Tri stvari. Prva se tiče baš ovoga o čemu je sada govorio gospodin Rističević.Gospodine Vukadinoviću, kažete da nema na Javnom servisu, da li nije bilo, a sada je nešto malo drugačije, dovoljno vas i tih vaših?Samo da vam kažem nešto. Koliko se sećam, ne mogu da se setim, a rekao bih da dobro pamtim, jedne jedine emisije u kojoj smo mi bili kao učesnici, a da vas nije bilo tu, vas u raznim pojavnim oblicima. Koliko se sećam, lično sam bio na RTS tri ili četiri puta i svaki put pod obavezno bio je neko sa mnom s te vaše strane da priča šta on misli i kako on doživljava svet oko sebe. Jednom je bila predsednica vaše poslaničke grupe, te kojoj vi pripadate, Sanda Rašković Ivić, potpredsednik stranke Vuka Jeremića, ovog što kažete da ga ne znate ko je, nije vam poznato ime, a u stvari je čovek rekorder u broju pojavljivanja u udarnom terminu u Drugom dnevniku Javnog servisa RTS, skromnih 16 puta, što nikad nikom nije pošlo za rukom pre njega, a izgleda da nikada i neće,

je i gospođa Kolundžija, tako je. Ona je obično dolazila kao zamena kada ovi drugi pobegnu.Da li znate šta je zanimljivo? Jedan jedini put kada sam bio na RTV, to je takođe Javni servis, bio sam u emisiji sa Zelenovićem, takođe vašim i sada vi meni kažete da smo protežirani, a da vas nema, a svaki put kad nas ima, bude i vas, ali zato se dešava da vas bude kada nas nema.Da li ste videli da je možda taj Jeremić, za koga ne znate kako se zove, ovaj vaš rekorder u pojavljivanju u Drugom dnevniku, bio čovek sam samcit u udarnom, večernjem terminu upravo na tom Javnom servisu na RTS, u kom svojstvu stvarno ne znam? Čovek danas nema članova. Dakle, toliko je politički bitan i relevantan, a nema članova više od, pa, evo, iskreno da vam kažem, jednog predsednika opštinskog odbora SNS. Bukvalno toliko.Da Bukvalno toliko.Da li ste videli nekad nekog našeg predsednika opštinskog odbora da ode tako sam na udarni termin RTS i da priča šta mu je po volji? Ja nisam nikada video.Više članova nego Vuk Jeremić u celoj Srbiji ima u svom mesnom odboru naša koleginica Obradović, to da vam kažem. To je njegov nivo relevantnosti, pa eto ima prostora da govori šta god i kako god hoće.Taj Zelenović, to je pretposlednja stvar koju ću da vam kažem, kada pominjete izborne malverzacije i kupovinu glasova, njegovi su ljudi u njegovom Šapcu bili osuđeni. Dakle, pred sudom i tužilaštvom je utvrđeno da su kupovali glasove, a ne naši. To se desilo 2016. godine i sami su priznali.Poslednja stvar. Optužili ste naše ljude da hoće čoveka koji je predlog Privredne komore, da izaberu sada na ovoj sednici današnjoj. Taj čovek, gospodine Vukadinoviću, nije ni došao na današnju sednicu. Dakle, kao predlog on ne postoji ovde zato što je otpao ranije. Eliminisan je pre ove sednice. Optužili ste nas za nešto što se očigledno neće dogoditi i kada vas pitam upućujete li izvinjenje ljudima koje ste optužili, pitam za to i očekujem kratko, korektno – da ili ne, nikakve duže priče. **Vladimir Marinković** Hvala, dr Orliću.Pravo na repliku, narodni poslanik Đorđe Vukadinović.Izvolite. Gospodine Orliću, istorija ne počinje, niti vaša vlast sa poslednjih godinu dana. Ja sam rekao da u tom periodu ima određenih promena i svi primeri koji navodite su uglavnom isti poslednjih 13,14 meseci, promene od kada su krenuli protesti bili po Srbiji, prošlog decembra, sada već pretprošlog decembra i od kada su se Evropska komisija i Evropski parlament malo više zainteresovali za situaciju. Pre toga je stanje bilo katastrofalno i u Skupštini i u medijima. Ja kažem, ima pomaka određenih. Verovatno smatrate i ne grešite previše, da ste i toliko prednost stvorili ovom prethodnom medijskom dominacijom da vas ne košta ništa i da vas ne košta mnogo da malo popustite, bar zbog privida te sad demokratičnosti. Ne, stanje u medijima je loše.Vi sada ubeđujete podacima, Naravno da znam ko je Vuk Jeremić, nije uopšte sporno, ali koliko je on bio ne znam koje godine prisutan uživo u Dnevniku i da sada time parirate ili time što je gostovao pre par nedelja ili mesec-dva dana, kakve to veze ima?Predsednik vaše stranke, koji tad još nije bio predsednik stranke i kao opozicioni lider takođe je gostovao uživo u toj istoj misiji, u tom istom „Oku“ 2011. godine da najavi svoj miting, tada opozicione SNS. Sam je bio. Znači, hoću da kažem to da neki lideri opozicioni pojave se sami, a ne poklopljeni stalno i u sendviču, paralelne monologe sa predstavnicima vlasti u čemu ste i vi vrlo dobri bili, u tim nastupima, u smislu da govorite neprekidno preko onoga ili paralelno sa onim predstavnikom prisutnim opozicije.Dakle, može se i logično je da se čuje u emisiji od 20 minuta sam predstavnik opozicije, po nekom izboru, po nekom kriterijumu relevantnosti. Dakle, to ne treba da bude presedan koji sad meni navodite slučaj gospodina Jeremića, nego zapravo to treba da bude redovna praksa, kao što je vaš lider Aleksandar Vučić, kažem, i kad nije ni bio predsednik stranke gostovao uživo u RTS-u tamo negde 2011. godine. Dakle, to je što se toga tiče.Pošto mi prolazi dva minuta, ne, ja sam rekao da ćemo videti da li će biti, koliko će biti nezavisnih. Ja nisam osporavao ličnosti, samo sekund, ja sam osporavao i smatrao onog predlagača, smatrao da su neki predlagači pod i bliski vlasti, jer okupljaju organizacije koje su toj vlasti bliske i to i dalje tvrdim, a ličnosti koje su predložene rekli smo da svi formalno ispunjavaju kriterijume i ne ulazim u njihovu kompetenciju, ni ova sada dva predložena, niti ona četiri.Ali, dakle, ako vi stvarno mislite da je stanje u medijima dobro, ako vi mislite da je stanje u Skupštini dobro, mašući podacima da su u vrhu liste govornika ovde u Skupštini

sada, vi sada opet, to kamera snima, to gledaoci ne vide, vi sad govorite paralelno sa mnom, a žalite se kad vam kolege ovde sa strane vama dobacuju dok vi govorite, a vi sad stalno sa mnom govorite.Da ne govorim o tome da se neko javlja stalno po Poslovniku, jer ne želi da uđe u repliku. Ništa. Toliko. Mislim da će javnost suditi, nemojte živeti u iluziji da je stanje dobro i nemojte misliti da to što opozicija stoji slabo, a stoji slabo, to i moji pokazuju da je znak da mnogo vas vole i da vam mnogo veruju. Hvala. **Vladimir Marinković** Hvala, gospodine Vukadinoviću.Povreda Poslovnika, Marijan Rističević. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine predsedavajući povreda dostojanstva, član 107. po ko zna koji put.Ovog puta tražim da se o tome glasa zato što se povreda koju vi činite ne opominjući prethodnog govornika ponavlja.Da vas podsetim da je 2012. godine opozicija imala nulu medija, bila je zastupljena u „Kopernikusu“ čini mi se dva ili tri sata u zakupljenom terminu i to je bilo sve. Sada kažu da je od protesta malo medijska slika bolja. Pa, ja se ne sećam da je pre godinu dana osnovan list „Danas“. Ja znam da od 2012. godine „Danas“, „Blic“, „Vreme“, „NIN“, „Nedeljnik“ su opoziciono nastrojene novine i časopisi.Znam da prethodni govornik, zato kažem da je povreda dostojanstva malo teža, je vlasnik jednog medija koji doduše nije registrovan kao medij već kao udruženje građana, čisto da se zaobiđe zakon, vodi emisiju u drugom mediju, više je zastupljen od najaktivnijeg poslanika u Narodnoj skupštini, a ja i dalje tvrdim da je opozicija, uprkos godinu dana bojkota više vremena potrošila u Skupštini u direktnom prenosu nastupajući ovde, nego vladajuća većina koja ima 2/3 parlamenta.Kakva je to onda cenzura? Recite mi kako mi, gospodine predsedavajući, evo odustajem od glasanja, ali da mi kažete, kako mi da nateramo ljude da čitaju „Danas“ koji ima više novina nego čitalaca, „Vreme“, „Blic“, „NIN“ itd. opozicione novine i časopise, kako da nateramo ljude da gledaju N1 televiziju, Nova S, Slobodnu TV itd? kako da nateramo ljude da to gledaju, da im to učinimo ili na kraju kako da nateramo ljude da glasaju za njih kada neće? Hvala.

Moram da vam kažem gospodine Vukadinoviću da ste me na dva-tri pitanja onako od srca nasmejali, mislim da se to i videlo.Prvo, moram da vam priznam, jeste malo smešno kad pokušavate da izjednačite relevantnost onoga što je 2011. ili 2012. godine, ne znam koju ste godinu tačno pomenuli, ali nije važno, ne pravi razliku. Relevantnost Aleksandra Vučića i SNS u to vreme da to izjednačite sa ovim što danas radite vi sa ovim vašim.Dakle, da vas podsetim, tada je Aleksandar Vučić bio jedan lider političke stranke koja je bila apsolutno najveća i najznačajnija u zemlji organizovao je skup koji ste pominjali, koji je po vašim izvorima, to su vaše reči, vaši brojevi, okupio oko stotinu hiljada duša i sad pokušavate da to izjednačite po važnosti sa kad vas se okupi 50 ili 100 i i krene zajedno sa Boškom Obradovićem da udara ovde zastavom Srbije ulazna vrata Narodne skupštine, da li vam deluje kao da to ima nekog smisla? Meni ne baš. Da li vam deluje da je to smešno? Meni deluje da je smešno. To da se poredi apsolutno ne može, ali vidite i tada vi hoćete da kažete – uključio se Aleksandar Vučić na par minuta, pa je to isto kada vi sada odete na Javni servis i po celo veče, u udarnom terminu, sami pričate nešto, a nemate brat bratu jednu desetinu ljudi iza sebe koliko je tada imao Aleksandar Vučić, a tridesetinu ljudi iza sebe, koliko danas ima Aleksandar Vučić. Meni je to sve smešno, da vam kažem ovako najiskrenije.Druga stvar, kažete, narodnih poslanika koji sede tu sa te vaše strane je malo u ovom sazivu, pa su zato u vrhu liste. Potpuno smešno. Da vam objasnim kako to funkcioniše. Može da vas bude pet, a može da vas bude 150, ali kada vam se ne da reč, a vi tvrdite da vam se ne da, onda vi koliko imate obraćanja u ovom sazivu, svako od vas? Malo, da li je tako?Kad govorite koliko god hoćete, kad govorite i kad treba i kad ne treba i kad imate i kad nemate šta da kažete, kad govorite kad god vam se prohte, onda vi imate puno obraćanja i to pokazuju vaše rang liste, te koje pravi ta vaša CRTA. Nema to veze sa tim koliko je vas, to ima veze samo sa tim koliko pričate. Vi tvrdite da vam mi ne damo da govorite, a vaše rang liste pokazuju govorite za sve pare.Tako da, još jedna rečenica, to mi je takođe smešno, ono što mi nije smešno, nećete pobeći od odgovora. Optužili ste nas da hoćemo kandidata kog je predložila Privredna komora Srbije da na ovoj sednici izglasamo, a onda na ovu sednicu kao predlog nije ni došao taj kandidat. Dakle, sigurno ga nećemo izglasati.Za to gospodine Vukadinoviću dugujete izvinjenje ne meni, nego tim ljudima kojima ste to u oči rekli. **Vladimir Marinković** Mirko Krlić se javio za reč, predlagač. Samo kratko, ne želim da prekidam ovu polemiku, ali istine radi moram da pročitam jedan podatak koji se više puta ovde spominje u pravcu kontrole Javnog servisa od vladajuće stranke.U informativnim emisijama političkog sadržaja, predsednik države, premijer i ministri 36%.

u 2019. godini ili na izborima sigurno ima preko 60% je 36% zastupljena. Da li je to kontrola, apsolutna kontrola Javnog servisa? Da li se to zove politička dominacija nad medijskom slikom Srbije?

Završićemo, ali samo kolegi Krliću da kažem, ja ne znam sada taj podatak, ja ću pogledati, proveriti, takođe znam neke druge podatke kada je reč o zastupljenosti i to isto relevantnih izvora koje mogu ovde i da navedem, od BIRODI-ja pa nadalje, koji su govorili da u kampanjama za predsedničke izbore 2017. godine, kao i za gradske, odnosno beogradske 2018. godine, zastupljenost u medijima sa nacionalnom frekvencijom, mada su oni merili i N1, ali pre svega one medije sa nacionalnom frekvencijom, udeo vlasti je bio preko 90%.Dakle, vi ste uzeli samo političke emisije, kojih inače je malo i nedopustivo malo na RTS, nas Javnom servisu i onda ste tu premerili prisustvo i pojavu predstavnika vlasti.Da li vi mislite, a preskočili ste sve one jutarnje programe, sve one specijalne emisije, prepune su ih televizije sa nacionalnom frekvencijom koje služe mesecima, godinama samo za promociju i propagandu vladajuće stranke i prvih ljudi ove države i naravno za pljuvanje po odsutnim predstavnicima opozicije. Da ste ubacili, te razne jutarnje programe i te razne specijalne emisije, onda bi svakako procenat bio drugačiji. Ali, ako vi hoćete da ubedite nekoga kako opozicija, kakva god bila, ima je svakakve, nismo mi uopšte u istom košu, dakle, da je ona povlašćena medijski, a da je vlast sirota stešnjena i da kao nema prostora, onda verujte i dalje u to. Hvala.

ko je delio nacionalne frekvencije medijima? Ko je delio nacionalne frekvencije onom Grku, dve frekvencije TV Prvoj, B92 ili kako se to zvalo, TV Foks itd? Ko je Ko je podelio te frekvencije Hepi telefiziji? Ko je podelio frekvencije, recimo nacionalnoj televiziji, ko je podelio frekvenciju PINK televiziji? Ko je to kada je dodelio frekvenciju PINK televiziji „Velikog brata“ emitovao u rijalitiju čak i na B92, čak i na PINK? Dakle, u vreme je neko branio tu vlast zdušno, neko je dobijao na lutriji.Ja pitam – kada se neko tako zalaže za slobodu medija, zašto ne kaže da u to vreme kada su delili frekvencije svojima, bio svoj do svojega, pa i u pa i u REM-u, pa se delile frekvencije, pa regionalne, pa lokalne, pa nacionalne? Pitam ja vas ko je sa puškama u ušao u BK televiziju? Ko je eliminisao jednu od najboljih televizija koja se videla na celoj teritoriji Republike Srbije? Zato što im je Bogoljub Karić bio politički protivnik. Ko je političkom protivniku uzeo televiziju da ne bi mogao da ima svoj program? Hajde da vidimo ko je upao u „Kurir“ sa puškama?Da vidimo ko je zabranio nekoliko štampanih medija? Ajde da vidimo ko je uhapsio Rodića, vlasnika i urednika štampanih medija? I danas oni pričaju o slobodi medija, podelili frekvencije. Imaju „Danas“, „Blic“, NIN, „Vreme“, N1, koji upadne zajedno sa demonstrantima u državni RTS da podstakne i u javnom prenosu, navodno iz Luksemburga, jel, podstakne demonstracije ljudi koji se žale da ih nema dovoljno na televiziji, a svakodnevno se ne skidaju sa televizija.Ne možemo da nateramo ljude da gledaju N1, ne ne možemo da nateramo ljude da gledaju Novu S, ne možemo da ih nateramo da čitaju njihove štampane medije. I to je problem. Ne možemo da ih nateramo da glasaju za njih. Zato hoće vlast ulicom. Hvala.

Pošto smo sada prešli na zanimljivu statistiku, pa je neko mislio da to sada može tako. Sećam se ja te priče. To je bila priča iz 2017. godine.

Onda smo uzeli lepo vaše istraživanje. Kao što vidite, najlepše je i najslađe kada vaše izvore koristimo da vam pokažemo kako stvari stoje, baš kao malopre, kada sam uputio da pogledate te vaše sa „Crtinog“ otvorenog parlamenta, pa vidim da ste to shvatili. Više nećete o tome. Odlično.Isto tako smo tada uzeli vaše izvore, odnosno ono vaše istraživanje BIRODI, dakle onaj vaš BIRODI koji je, da vas podsetim, proglašen od strane Dragana Đilasa, Jeremića i ovih vaših dveraša za jednog od članova vašeg stručnog štaba, za jednog od vaših eksperata koji su pisali one fantastične predloge kako da se unapredi izborni proces, tako što će Aleksandru Vučiću da se zabrani da na izborima učestvuje. E, taj vaš BIRODI je tada objavio u svom istraživanju - Aleksandar Vučić na tim izborima bio je u svojstvu kandidata, obratite pažnju, u svojstvu kandidata 17% u medijima, ne devedeset i nešto, nego 17%.Druga je stvar što vi hoćete da kažete, kada Aleksandar Vučić uradi nešto dobro, pa na primer, otvori negde fabriku ili npr. primi nekog važnog gosta iz sveta, predstavnika Ruske Federacije, Narodne Republike Kine, nekog evropskog zvaničnika, pa to bude u vestima i o tome neko izvesti, potpuno statusno neutralno, kao činjenicu danas se dogodilo to i to, došao čovek taj i taj, primio ga Aleksandar Vučić. Vi onda uzmete pa to računate i kažete – ne, sve je to njegova neka kampanja u medijima. Pa, nije.Ovi vaši, očigledno vaši, na vašoj strani u svakom smislu mrze nas do balčaka i lažu na naš račun. ti su rekli u svojstvu kandidata, tada je bilo 17%, pa ste skočili i graknuli odmah - ne to je laž, to je laž, ali niste mogli da opovrgnete. Mogli ste samo da potvrdite da je to tako navedeno u vašim izvorima. Dakle, to je stvar koju treba da znate.Druga, na koju smo podsetili tada, nije svejedno kako ste predstavljeni u medijima. Nije samo pitanje da li ste predstavljeni u određenom vremenskom intervalu ili ne, pitanje je i kako. I tad smo vam rekli i podatke pokazali, vaše podatke. Aleksandar Vučić je tada, možda sa izuzetkom jedne ili dve televizije, imao ubedljivo najlošiji odnos pozitivnih i negativnih sadržaja. Dakle, to je jako važno da ljudi znaju.Nije lepo kad kažete - deset minuta se pričalo o Aleksandru Vučiću, a od tih 10 vi osam govorili negativno o njemu, da kažete - i zbog toga je on najviše profitirao u medijskom svetu.Gospodine Vukadivnoviću, silne televizije, silne dnevne novine, apsolutno sve nedeljne novine, koliko god hoćete, koje svakog dana vode besomučnu negativnu kampanju protiv Aleksandra Vučića, ne možete da predstavite kao njegovo prisustvo u medijima koje njemu ide u korist. To je jedna konstrukcija koju građani prosto neće da progutaju, i baš zato što neće, zato građani Srbije danas podržavaju Aleksandra Vučića, između ostalog, vide i kakvu nepravdu činite prema njemu sve vreme. **Vladimir Nije lepo i nije pristojno izvrtati reči. Ja nisam govorio o emiterima sa nacionalnom frekvencijom, već direktno o Javnom servisu, o informativnim emisijama političkog sadržaja. Pročitao sam podatak. Znači, predsednik Republike zajedno sa premijerom i svim ministrima, što nije samo predstavnici SNS, nego i naši koalicioni partneri, zajedno imaju zastupljenost u 2019. godini 36%. U 2019. godini 36%.Mene ne čudi da dobijamo vrlo slične informacije od onih koji hoće na izbore i koji neće na izbore. Vidim da je to jedna vrlo ovako lepo uigrana kombinacija, neki koji dolaze, ne dolaze, pojavljuju se, ne. Pored toga što poštujem to što pratite Odbor i pratite rad Skupštine i dolazite i kad se slažemo i kad se ne slažemo, sve je to lepo, ali sam imao priliku da pre mesec i po dana budem na sastanku Programskog saveta RTS-a. I upravo ovo što vi danas govorite izgovara profesor Veljanovski. Neverovatno. Kaže - da li je u redu, i to govori u zgradi RTS-a, da u svakom drugom dnevniku Aleksandar Vučić govori 15 minuta. Čovek takve stvari govori da je to prosto neverovatno. Taj čovek danas školuje ljude na političkim naukama. On drži predavanja, on vaspitava decu. Laže u kući u koju je došao kao gost.Da li je to nivo buduće srpske opozicije ili onih od kojih treba da strepimo na sledećim izborima?

kolega Orlić su mi govorili i to, rekao bih, materijalno prozivali na vrlo problematičan način, moram samo kratko da prosto kažem. Nemojmo se zaluđivati, nemojmo se obmanjivati.Gospodine Krliću, evo, sad dajem vama pravo da završite, ionako ste ovlašćeni ispred Odbora, da li stvarno mislite da je vlast oštećena, hendikepirana u medijskom prisustvu u srpskim medijima? Možemo raznim hokus-pokusom to pokušavati da izmenite tu sliku, raznim procentima i vađenjem iz konteksta. Da, nedeljnici, ja se slažem, kod nedeljnika stvar stoji drugačije. Nedeljnici, bar ovi koji su prepoznatljivi, su mahom kritični prema vlasti. Ali, ukupan tiraž nedeljnika nije veći, nego je manji od jednog prosečnog tabloida.Hajde da pokušamo ovako, sve televizije sa nacionalnom frekvencijom, sve televizije sa nacionalnom frekvencijom, gospodine Krliću, naravno i Orliću, ako hoćete da završite, dakle, i sve dnevne novine, sem jednih dnevnih novina, podržavaju vlast u Srbiji. To je činjenica. Ne znam kako, mislim, da li iko može u to da posumnja.Vi ovde ovim diskusijama stvarate utisak kako postoji neka falanga, strašna, medijska koja otprilike vodi pogrom i progon vladajuće koalicije i gospodina Vučića. Dakle, obrnuto, sa svih tih frekvencija se stalno, permanentno proziva opozicija i kada treba da se proziva i kada ne treba.Dakle, ja neću da budem ničiji advokat i moj stav ovde, kažem, samim tim što sam tu, već pokazuje jednu distancu u odnosu na neke iz opozicije, ali ne mogu da ignorišem elementarne činjenice, koje niko ne može da opovrgne, da je vlast godinama, sedam godina ovde, evo, već osma godina,

onda će ih narod prezreti i odbaciti.Uostalom to je vaš kolega Đukanović često i predlagao, bar zvanično, ali u praksi elektronskih medija toga nema. U praksi, zapravo, neko iz opozicije se pojavljuje samo kao meta napada ili u nekom sendviču, između dva predstavnika opozicije, najčešće i voditelja koji je naklonjen vlasti.Poslednji put sam posle mnogo godina bio na televiziji „O2“, uživo, pre nekoliko meseci ili mesec, dva dana. Glavna briga voditelja je bila da neću slučajno reći nešto protiv vlasti i Aleksandra Vučića. Naravno, opoziciju možeš da kritikuješ, možeš da pričaš o odnosima opozicije, i to je čak i poželjno,

Statistika, vaša dika, vaš BIRODI i vaša dika, vaša CRTA, Otvoreni parlament i vaša dika, kao što su vaši ti mediji o kojima su ovi vaši, takođe, tako lepe izveštaje pravili da vam ne idu u prilog, pa ne možete da ih objasnite. Dakle, oko toga da se razumemo. Ja ne mogu drugačije, ja prosto moram da se osmehnem kad god to čujem.Hoćete da mi kažete danas da ste vi podjednako politički važni koliko i Aleksandar Vučić 2012. godine? Gospodine Vukadinoviću, da li ste stvarno ozbiljni dok to izgovarate?(Marijan nije bitno kako se zove stranka gospodina Vukadinovića, on je sad nešto nestranačko, ne znam šta je. Dakle, vi ili Vuk Jeremić ili ko god hoćete da ste politički jednako važni kao taj čovek u to vreme koji je bio, kažete, drugi čovek, dobro, nek bude, drugi čovek najveće i najvažnije političke stranke u Srbiji i u tom trenutku.Da li se sećate vi rezultata na izborima te godine? Dakle, ja vam kažem, i vi znate da vam istinu govorim, danas nijedan od vaših lidera, evo, ne mora na vas lično da se odnosi, ali niko od tih vaših lidera, ni vaš Đilas, ni vaš Jeremić, ni vaš Lutovac, nema deseti deo glasova iza sebe koliko je u tom trenutku imala SNS koju je predstavljao Aleksandar Vučić, deseti deo. Vi sad hoćete da nam kažete da je to isto.Ne, nije nikakva drama kada ti vaši lideri koji imaju pojedinačno po 1%, dođu danas na javni servis. Mi nismo oko toga pravili dramu, mi vam samo pokazujemo koliko je velika ta naša diktatura. U toj našoj diktaturi tako strašnoj, eto, to se dešava i to je tu normalno.Sa mnom su bili u tim emisijama ti vaši i 2016, i 2017, i 2018. godine. Nema to nikakve veze sa stvarima o kojima ste govorili. I tada, da vas podsetim, 2016, 2017. godine, kad god hoćete, osim na možda jednoj ili dve privatne televizije, obratite pažnju, dakle, na svim drugim privatnim televizijama i na svim javnim servisima bolje ste se kotirali u sadržini programskih izveštaja vi i vaši lideri od Aleksandra Vučića. Kad uporedite pozitivne i negativne sadržaje, kad im količnik napravite, znači, razumete o čemu pričam, nije svejedno da li vas neko 100% hvali ili vas 10% hvali, a 90% kudi. Tu razlika postoji, jel tako? Dakle, taj količinski odnos je bio na svim tim medijima u korist tih vaših ljudi, a ne u korist Aleksandra Vučića.O dnevnoj štampi, pa nemojte da pričamo uopšte. Ko je od tih vaših imao kao Aleksandar Vučić te 2017. godine, mesecima, čini mi se, stotinu dana svaki dan, ali svaki božiji dan, nešto protiv sebe, svoje porodice, svog okruženja na naslovnoj strani? On je imao kompletnu kampanju koja je mesecima trajala. Kako tada, dakle?(Predsedavajući: Hvala.)Gospodine Vukadinoviću, nemam ja ništa protiv da mi pričamo kako stvari u Srbiji stoje, ali ta vaša priča i taj vaš koncept bije, a kuka, to prosto u Srbiji niko ne kupuje. Ljudi svojim očima veruju i znaju kako stvari zaista stoje, a vi ste dužni ono izvinjenje našim članovima Odbora na koje, da znate, neću da zaboravim. **Vladimir Marinković** Hvala, dr Orliću.Reč ima Mirko Krlić, kao predlagač. Izvolite. Da, spomenuli ste potrebu i pravu sliku na medijskom nebu Srbije moram reći, da bi neko bio u medijima i kada bi lično bio odgovoran za kompletnu medijsku sliku, pre svega, vodio bi se samo po jednom aršinu. Vlast mora da ima rezultate da bi bila zastupljena u medijima, a opozicija mora da ima ideje.Pobedu na izborima nosi ili vlast koja ima rezultate ili opozicija koja ima ideje. Ako su ideje testere, motorne, farbanje, napadi, cepanje državne zastave i sve ono ostalo što vidimo, ako su to ideje, ne kažem da to medijski za nekog nije interesantno, ali to nije medijski sadržaj, niti politički sadržaj, niti vodi u bilo šta dobro.Spomenuli ste i nedeljnike. Mislim da bi vi prvi trebali da budete jako kritični prema nedeljnicima. Čovek ste te generacija, kao i ja, koji je nekada prepoznavao ljude koji čitaju NIN i „Politiku“. Danas NIN na veliku sramotu tog čoveka koji nosi brkove umesto šiški, taj Ćulibrk, kako se već zove, sebi je dozvolio da od NIN-a napravi jednu od najvećih sramota novinarske profesije u Srbije, da u jednom NIN-u naslovi budu tipa, profesor, akademski građanin, naš kolega narodni poslanik, naučnik, pod naslovom – lažov, lopov ili šta ja znam. To se danas dešava u jednom NIN-u. To nije nivo tabloida najgore vrste. Srušiti takvu jednu instituciju, kakav je bio NIN, sa kojim su se trkala u to vreme sva nedeljna izdanja u kompletnoj SFRJ, dočekao je da ga brka

Sad što batina ima dva kraja, to je drugi problem. **Vladimir Marinković** Hvala, gospodine Krliću.Hvala svima na diskusijama.Nastavljamo dalje sa radom.S obzirom da nema više prijavljenih predsednika, odnosno predstavnika poslaničkih grupa, za reč se javio gospodin Jahja Fehratović.Izvolite. **Jahja Fehratović** Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.Nakon zaista ove iscrpne diskusije, ja ću kao neko ko je bio svedok ovih pregovora kazati da jeste bilo jedno od suštinskih insistiranja

snaga onih koji mogu da vrše promene, da su uspeli u tome i pokazali svoju veličinu. Mislim da ništa suštinskije i na više nisu insistirali oni koji su osporavali sve ovo što se događa sa REM-om. Zato danas i ovih dana im se izbija ovaj argument iz rukava i zapravo se pokazuje da ovo društvo i ove institucije imaju snage da se izbore sa svim onim izazovima koji su pred njima, a da je ova institucija vrlo važna i da će ova institucija u narednom periodu imati pune ruke posla.Naravno, mi kada govorimo o REM-u, ne mislimo samo na njegovu ulogu u ovim političkim emisijama emisijama i predizbornoj poziciji. Ono je vrlo važno i važno je da svi imaju jednake šanse, jednake uslove. Međutim, uloga REM-a je daleko važnija i bitnija u svim onim izazovima sa kojima se susrećemo kao konzumenti, redovni konzumenti svih mogućih medijama kojima su napadnuti i kao društvo i kao pojedinci.Prema našim očekivanjima REM bi morao zaista u narednom periodu i nakon ovih izbornih procesa da se ozbiljno pozabavi celokupnom medijskom slikom u Republici Srbiji, a posebno onim njenim delovima koji udaraju na čast, dostojanstvo svakog građanina Republike Srbije. Ovde mislim na one sve silne rijaliti šoue koji prevazilaze svaku vrstu i dobrog ukusa i svaku vrstu normalnosti. To bi trebao REM takođe da radi i na tome bi se moralo posebno insistirati zato što ovo telo jeste odgovorno za celokupnu kreaciju onoga što jeste dozvoljeno da imamo u medijima i što nije i ne bi smelo nikako da bude dozvoljeno.Naravno da je ovaj politički deo samo jedan segment celokupne njegove uloge i nadamo se da će u tom pogledu sva ona očekivanja koja imamo svi zajedno se ostvariti.Međutim, ukoliko i u narednom periodu REM ne bude poduzeo nešto da se u ovom drugom delu koji se tiče svakodnevnog života, u periodu koji je pred nama, uvede nekakav red, da se na medijima ne mogu promovisati one vrednosti koje ruše porodične, duhovne, tradicionalne vrednosti svakog građanina, koje, a posebno u momentima kada su u pitanju ovi tzv. rijaliti šoui, i ostale stvari, onda njegova uloga neće biti ispunjena.U nadi da će se sve to menjati mi ćemo podržati takođe ove promene, a posebno što je ovo bio, opet ponavljam, zahtev određenog dela opozicije i na tim razgovorima na kojima sam ja prisustvovao ovo je bio njihov najveći zahtev i prosto nisu ni sami mogli verovati da će sa strane većine učiniti ovaj ovaj korak i da će jednostavno REM biti značajno promenjen u pogledu svoje strukture i pogledu onoga što danas i ovih dana činimo.Ovim se bukvalno svi ti njihovi argumenti jednostavno tope i dokazuje se da ćemo u narednom periodu podjednako imati svi prilike da učestvujemo u izbornom procesu i da je na građanima

a da sve ono što jesu bile formalne zamerke svih nas, mi smo zaista imali te takve slike kada je u pitanju REM i gorka iskustva, evo, čini se da će se doći do trenutka kada će ono postati stručno, nezavisno telo i kada će moći da u skladu sa Ustavom, sa zakonima i sa savešću radi sve ono što mu je propisano prema definiciji jednog ovakvog tela. Hvala.

svega želim svim vinogradarima i drugima koji slave Sv. Trifuna da čestitam slavu i da poželim berićetnu godinu, blagorodnu i da ujedno pohvalim sve one koji nastoje da promene strukturu poljoprivredne proizvodnje u Srbiji, povećanjem učešća površina pod vinogradima i preradom grožđa u kvalitetna vina, čime praktično vršimo supstituciju ili zamenu uvoza, a poboljšavamo snabdevenost našeg tržišta i potencijale za izvoz.Drugo što želim da kažem, to je pitanje, odnosno

autora brojnih tekstova, emisija itd, ova skupštinska većina i resorni odbor nisu imali razumevanja za tako nešto, što nije čudo, jer oni koji se zalažu za racionalne vrednosti često nemaj prolaz u skupštinskoj većini ovde. To je za zabrinjavanje - od zakona o ćirilici koji je gromoglasno obećavan, pa ga nema itd.Drugo pitanje koje želim da postavim jeste - da li televizije sa nacionalnom frekvencijom duguju poreze? Ako duguju u tako profitabilnom sektoru, zašto im se to toleriše a ne toleriše se građanima što nisu platili jedan račun za mesec za komunalne

nekih 13, 14 hiljada ili pet do deset puta više nego što je osnovni dug, iako mislim da svako treba da ispunjava svoje dugove?Očigledno je da se teret naplate dugova uvek pre svega primenjuje na poljoprivrednike, penzionere i sitne preduzetnike, a nikada na ove krupne za koje dugi niz meseci nismo imali prilike da znamo ni koliko duguju poreza, jer je to teško objaviti na sajtu Poreske uprave.Dalje, stalno hvalimo političare naše. Ako naši političari zaista toliko vrede, zašto ih ne prodamo po ceni po kojoj oni misle da vrede pa da ih onda uvezemo po stvarnoj ceni po kojoj priznaje tržište EU? Takav je Takav je slučaj sa sportistima, takav je slučaj sa inženjerima, takav je slučaj sa svim drugima. Nisam čuo da se neki političar iz Srbije prodao, a jesam za brojne stručnjake.Dalje, ovde je spočitavano toliko puta šta je ređeno u prethodnom periodu. Jeste, ulazilo se sa dugim cevima u Trezor Narodne banke Srbije, a onda kao nagradu, oni koji su bili predvodnici toga, postali su savetnici aktuelnog predsednika. Jel to pokazatelj kako treba da se ponašaju mladi i oni koji treba da naslede u Srbiji?Jel to neodgovornost javnih servisa da preko milion brojila se naplaćuje taksa za Javni servis a nisu u funkciji televizije? Jel to odgovornost Javnog servisa da ne štiti građane od samih sebe? Milion brojila puta taksa, izračunajte koji je to godišnji iznos.Dalje, iznos.Dalje, je li to odgovornost Javnog servisa da, danas je 135 i ne znam koji dan od kako protestvuju ratni veterani između dva najznačajnija zdanja u Srbiji, između Narodne skupštine i Predsedništva Republike. I pored toga što sam tri puta molio predsednika javno da primi veterane, primio ih je jedanput, koliko sam obavešten, zajedno čak sa pet ministara i od tada nema ni reči. Oni će dočekati i ove godine Dan državnosti pod šatorima, po kiši itd. Niko ne zna šta se zbiva sa njima. Zašto Javni servis ne napravi jednu emisiju posvećenu tome? Mogao je da napravi 10 informacija dnevno za štrajk taksista, a ne može za ratne veterane. Kakav je to odnos prema onima koji su branili ovu državu ili se spremamo da izdamo Srbiju ili pak da sa osakaćenom Srbijom nastavimo put u EU iz koje je izašla jedna od najznačajnijih članica, koja je članica Saveta bezbednosti, atomska sila, međunarodno vrlo značajan politički faktor itd?Hoćemo li mi da je zamenimo tamo? Osakaćeni za srpsko Kosovo i Metohiju, jel tako mislimo da uđemo? Zašto ne postavimo pitanje građanima sada na izborima da se na referendumu izjasne da li želimo da ulazimo u EU bez KiM u sastavu Republike Srbije? Zašto ne postavimo pitanje da li su za GMO ili nisu,

bih da govorim još više, ali samo još jednu rečenicu, ako dozvoljavate. Molim vas, govoreno je ovde da je bilo javne rasprave o završnim računima. Završni računi od 2002. do 2028. godine su razmatrani pod jednom tačkom dnevnog reda. Izračunajte koliko hiljada milijardi utrošenih sredstava, bez ijednog amandmana, bilo ih je, ali su povučeni, bez ijedne reči, bez ikakve rasprave i ono što je najglavnije, što građani Srbije moraju da znaju, ovaj režim je abolirao prethodne režime za sve propuste koji su radili sa zloupotrebom budžetskih sredstava. Hvala. **Vladimir Mirko Krlić. **Mirko Krlić** Čeri paradajz nije konkurent na izborima za člana REM, žao mi je, možda neko postoji pod tim imenom. Kandidujte ga, možda imate pravo na to. Govorite o kandidatu od pre nekoliko meseci. Zaista je bio kvalitetan kandidat, to ne mogu da osporim, ali biste bar kao narodni poslanik mogli da imate toliko smisla da dođete na odbor, što ima pravo svaki narodni poslanik u Skupštini, da tamo govorite, da tamo branite svoje stavove, ne da dođete posle dva meseca u narodnoj nošnji, svaka vam čast, volim folklor i lepo to izgleda i da nam onda držite predavanje o tome šta se desilo pre dva meseca, ako ste za predavanje naših političara, evo ja bih vas kao stručnjaka za sve i svašta pa i za čeri paradajz, zajedno sa REM-om predložio da prvi budete na listi izvoznih artikala srpske Skupštine. **Vladimir

87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akt iz dnevnog reda ove sednice. Hvala.(Posle Hvala